Hvala što ne treba da se izjasnimo, svakako ste ubeđeni, ja sam sigurna da da je bilo osnova da oduzmem reč predsednici Parlamenta, ja bih to uradila, kao što bih primenila kao što bih primenila član 103. ali je predsednica Parlamenta, svidelo se vama ili ne, govorila o gruboj povredi i dostojanstvu ovog doma. I to jeste suština njenog javljanja.Kolega Lutovac, izvolite da čujemo vas. **Zoran Lutovac** Dali ste mi dobar šlagvort, ona se pozvala na povredu dostojanstva Skupštine. Samo pre nego iskoristite moj šlagvort, pozovite se na član. **Zoran Lutovac** Član 27. Morali ste da je prekinete, kada se pozvala na taj član o povredi dostojanstva Skupštine, a onda je sama grubo povredila dostojanstvo Skupštine, nazivajući sve ove ljude lažovima. Morali ste da reagujete. Ne treba da se izjasni Skupština o tome. Niste u pravu kolega Lutovac, ali da vam ne objašnjavam zašto, suludo bi bilo. Kolega Šćekiću, ja vas molim.Pravo

ne znam ni što bi njemu bilo ko šta odgovarao, jer ta moralna gromada, sam za sebe kaže sledeće – 2017. godine, decembra, govorio sam protiv, istupao sam protiv mini hidrocentrala, a onda je 4 godine bio član Komisije koja je njemu izdavala dozvole za mini hidrocentrale.Znači, on je govorio protiv mini hidrocentrala, a onda bio član Komisije koja je izdavala dozvole za mini hidrocentrale, pet dozvola za mini hidrocentrale dao dao i kada više nije bilo para, on se pokupio i otišao i rekao, e sada sam ja protiv mini hidrocentrala. I tu moralnu gromadu vi nama ovde citirate i hoćete svaka budala koja vam pošalje pismo, vi nama ovde da čitate.Šta je sledeće, da nam čitate pismo, kako ono beše Piše Mujo majci iz Nemačke, jel to sada sledeće što ćete da nam čitate. Znači, kome god padne na pamet, ko gleda sednicu, dokon, sedne za računar, napiše pismo, pošalje ovlašćenom i ona nam čita dva sata šta je taj u časovima dokolice i rastrojstva napisao.Izbacio napisao.Izbacio čovek gomilu uvreda, bljuvotina, kaže, Aleksandar Vučić zaronio u dno septičke jame. Ako je Aleksandar Vučić zaronio na dno septičke jame, na samom dnu naći će nešto što se zove Ratko Ristić. Reč ima ministarka Dubravka **Dubravka Đedović Handanović** Hvala.Moram samo da napomenem da su citati eksperata koji su u predlogu izmena zakona, odnosno Dragane Đorđević i Ratka Ristića, znači, oni su citirani, oni su profesore i naučnike naše sa više fakulteta i više od 40 njih, pošto su pričali u množini, nazvali plaćenicima, izdajnicima, tretirajući ih za moralno niže oblike ljudskih bića, što je zapravo izazvalo reakcije jednog dela naše akademske javnosti, među kojima je i akademik Cvetković, moram još jednom da naglasim, koji je član SANU, i koji je član SANU, i koji je rekao, i to javno, da je ponižavanje njegovih kolega stručnjaka, od onih koji znaju manje ili nemaju nikakve stručne ingerencije da pričaju o projektu Jadar, zapravo sramota.Znači, pričate o tome i navodite pisma, kao da ste poštar, a ne ovlašćeni predlagač, pa nam ovde čitate nekakva pisma danima, a sve u cilju čega? Stvaranja medijske predstave i dalje nastavljanja kampanje laži, širenja dezinformacija.Takođe je u tom istom predlogu zakona taj isti profesor čije ste nadugačko pismo čitali, koji ponajmanje ima podataka, argumenta za izmene zakona, nego priča o svemu i svačemu, pa tako je, takođe, iznesena laž da litijuma ima više u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Austriji, što nije tačno, ali da oni ne žele da kopaju svoje lepe zemlje, ali eto, trudio se. Međutim, nije uspeo da sazna gde i u kom su stadijumu i procesu ili su već započeli rafinisanje proizvoda, znači, ili je već započeo proces prerade ili se pripremaju i negde počeli već probni procesi ekstrakcije litijuma. To je, na primer, situacija sa Portugalom. Znači, tamo se litijum eksploatiše, možete to na Guglu ukucate, pa da vidite. To ne radi Rio Tinto, već druga kompanija. Znači, i pre nego što čitate nečije pismo, informišite se.Taj isti profesor je nazvao direktan razgovor sa građanima predsednika Srbije i članova Vlade vašarskom predstavom. On je samo mogao da dođe na tu predstavu, pa da i nešto kaže i da pita, pa možda i da dobije neki odgovor, gde je bio pri tom i direktor kompanije Rio Tinto, možda je mogao da pita uživo, ali ne. Nastavlja kampanju dezinformacija i vidim da je i jutros javno rekao da se planira otvaranje 80 rudnika. Toliko o verodostojnosti, toliko o proverenim informacijama. Više puta smo demantovali da je otvaranje jednog rudnika višedecenijski proces. Kao što vidite, i posle 20 godina nismo još ni blizu, zato što još uvek ima puno posla da se uradi i da se završi, da bi uopšte došli ili bili u mogućnosti da dođemo do toga.Ali, pošto političar Ratko Ristić nije uspeo da pobedi na izborima za gradonačelnika Beograda 2023. godine, političar Ratko Ristić je počeo da se zalaže za ekologiju. Možda bi, pre svega, trebao malo bolje da razume narod i građane, kao što to čini Aleksandar Vučić, pa možda mu i uspe sledeći put. Ali je zanimljivo da je između 2004. i 2021. godine, zapravo 17 godina, bio ekspert, pod znacima navoda ekspert, član različitih državnih komisija za kontrolu prostornih planova, projekata od značaja za Republiku Srbiju i ni jedan jedini put nije ni reč rekao protiv projekta Jadar. Toliko o doslednosti. Isto toliko i ona pisma koja ste čitali, predstavljajući sve građane, a zapravo predstavljate građane koji su ili prodali svoja imanja ili nisu u tome uspeli, pa su onda postali protivnici projekta.

početak bih hteo da se zahvalim svim kolegama koji su prethodna dva dana govorili o zaista argumentima o tome zašto ne treba iskopavati litijum, odnosno zašto treba usvojiti ovaj zakon koji smo predložili. Očigledno je da je šef nezadovoljan kako su branili svoje argumente iz vladajuće većine, pa je zato ova nervoza od ranog jutra.Obaveštavam vas, jutra.Obaveštavam vas, predsedavajuća, da se ne bih direktno obraćao ministarki, da sam je snimio dok je psovala i ukoliko budem mogao da iskoristim taj snimak da se to vidi, to ću i dostaviti javnosti, pa nek se vidi, ali nije prva, što je najgore, ali dobro.Nego, da se vratimo na zakon. Krenuo bih od onoga čime se najviše hvali SNS. Projekat Jadar nije finansijski opravdan. Sva zarada od iskopavanja litijuma će ići Rio Tintu, a država Srbija od poreza rudne rente i drugih taksi može da očekuje jedva toliko da namiri infrastrukturne radove koje treba da uradi da bi se otvorio rudnik.Dragi ljudi, ne znam da li ste svesni, situacija je gora nego što smo mislili. Mi ćemo infrastrukturno opremiti rudnik, napravićemo im sve što im treba, za svoj novac ćemo multinacionalnoj kompaniji pripremiti da mogu samo da dođu i da uzmu naše rudno bogatstvo, a nama će ostaviti sve rizike.Taj projekat Jadar dolazi sa ogromnim rizicima po životnu sredinu i zdravlje ljudi, degradaciju zemljišta, uništavanje šuma, ugrožavanje površinskih i podzemnih voda, vodi raseljavanju stanovništva, prestanku poljoprivrednih aktivnosti, uspostavljanju scenarija permanentnog rizika po zdravlje stanovništva u ovom delu Srbije.Pod Rio Tinto ima užasnu istoriju uništavanja i života i životne sredine u svom dosadašnjem radu širom sveta. Ima brojne izgubljene sporove, naravno, u zemljama u kojima sudovi rade, a u nekim zemljama ima čak i istoriju nameštanja izbora. I tu se našao sa SNS. To je ono što ste radili i što najbolje radio, isto kao što i SNS krade izbore, tako su i ovi nameštali gde im odgovara.Iskustvo odgovara.Iskustvo nam pokazuje da institucije Srbije, inspekcije, pravosudni sistem ne funkcionišu, zato što nam je cela država puna zagađivača koji se ne kontrolišu i koji se ne kažnjavaju, gde god da pogledate. Nije ni zapadna Srbija izolovana, a bogami ni istočna, koja je praktično žrtvovana.Pod pet, veoma važna stvar, najviši državni funkcioneri Srbije, predsednik države, predsednica Narodne skupštine, a evo, vidite, i ministarka rudarstva i energetike, u potpuno su se stavili u službu ove multinacionalne kompanije. Vidite vi taj žar sa kojim oni nastupaju. Pogledajte te reči koje koristi naša predsednica parlamenta. Sve je najgore što opozicija radi, to je jedna katastrofa, da se usvoji ovaj zakon, stade Srbija. Pa, kako stade, a do sada nije stala? Evo nas bez litijuma živimo. Vi se hvalite uspesima.Ljudi, kad čujete Rio Tinto, koje lice vam se pojavi? Ko je zaštitno lice toga? Šta vam se prvo pojavi kad se setite Rio Tinta? Pa, Brnabić i Vučić. To su zaštitna lica ovog brenda.Ljudi, sve bi vam bilo jasno kad bi mogli da pogledate odakle čita ministarka. Ona čita iz pripremljenih pamfleta Rio Tinta. Podignite te papire da pogledaju ljudi. Pogledajte, da vidimo ko je potpisan ispod. Pa, kompanija vam piše ono što čitate u Narodnoj skupštini, bre. Za koga vi radite, lažna ministarko? Ko vas finansira? Plaća vas narod Srbije, a radite za Rio Tinto.Samo nešto da vam kažem, vam kažem, prvoga dana kada smo postali narodni poslanici ja i moje kolege iz Zeleno-levog fronta, znate li šta smo uradili? Odmah smo tražili komisiju da se utvrdi šta se desilo u rudniku u kome se desila nesreća. A, znate li šta ste vi uradili kao prva stvar u javnosti koju ste uradili? Podržali ste Rio Tinto. Menito dovoljno govori o vama. Ne trebaju mi nikakvi lični podaci. Ne želim uopšte da govorim o vama, samo o vašem zaposlenju. Za koga radite? Ko vas finansira? Finansira vas Rio Tinto, verovatno, ne znam, pretpostavljam.Zbog svega ovoga Zeleno-levi front podržava Predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma. Mi smo imali zadrške oko dela sa zabranom istraživanja, ali smo odlučili da podržimo većinski stav opozicije zbog toga što nosioci prava istraživanja skoro automatski dobijaju dozvolu za eksploataciju i da se i da se malo vratimo na ovaj finansijski aspekat.Rio Tinto će ljudi uložiti dve i po milijarde evra, ostvariće profit od jedanaest milijardi u 40 godina. Srbija će na osnovu rudne rente, taksi i svega ostalog zaraditi oko 700 miliona evra, ali će morati da opremi infrastrukturu, puteve, saobraćajnice, železnicu, dalekovode, sve što je potrebno ovima da dođu i da nam otmu rudu to ćemo mi platiti, a šta ćemo ako se desi nesreća, ako se desi poplava, ako se desi nešto što nas ubeđuje Rio Tinto da nema šanse da se desi? Opet ćemo mi to platiti samo što ovaj put nećemo platiti samo novcem, nego ćemo platiti zdravljem i životima ljudi.Sigurnu ekonomsku dobit od Rio Tinta, ajde da kažemo, ajde da budemo pošteni ima neko ko će dobiti i neku dobit, dobiće zaposleni, lobisti, odabrani mediji, agencije i advokati, unajmljeni eksperti, korumpirani službenici, oni koji su na zadatku rasprodaje srpskog prirodnog bogatstva.Dakle, vratimo se na rizike ekološke koji nosi ovaj projekat. On će biti sproveden usred plodnog zemljišta, okružen naseljima, štetni uticaj na 20.000 stanovnika, rudnik bi se nalazio iznad jedne od tri najveće rezervne podzemne pijaće vode, jalovište između dve bujične reke, pa jel nije normalno da pitamo o rizicima?Da li ima neko iz ove vlasti da se bavi rizicima ili ćete svi da čitate iz pamfleta Rio Tinta? Rizik za ozbiljno ugrožavanje dolazi iz neposredne ekstrakcije litijuma i u toku prerade rude i u toku decenijskog deponovanja otpada i u toku prevoza opasnih materija, a naravno posebno ukoliko dođe do prirodnih nepogoda.Ajde da samo pogledamo, nemam vremena, samo da pogledamo transport materija. Hiljadu tona sumporne kiseline dnevno. Kakva Srbija ima iskustva sa transportom sirovina i opasnih materija? Prema podacima kompanije „Srbija Kargo“, tokom tri godine, od 2020. i do 2022. godine, do kraja, sa srpskih pruga vozovi su iskliznuli 194 puta. Neko kaže

nepogoda, nesreća. Dakle, pogledajte to i vi sada meni hoćete da kažete da će svaki dan voz sa sedamnaest cisterni u kojima se nalazi sumporna kiselina, svaki dan da prođe sve u redu.Gledajte ljudi, između Prahova i Zaječara, selo Trnavac, od 2022. do 2023. godine, sedam puta iskače voz iz šina, pa da li nije mogao neko posle šest puta da dođe i da to popravi, bre? Eto koliku vi brigu imate za građane, a da se setimo i Pirota i amonijaka, 50 ljudi u bolnici, dvoje ljudi koji su stradali. Znate šta kaže Irena Vujović? Pa, što bih ja imala nešto da kažem o tome, ne znam ja ništa o tome.Dobrim delom je pitanje litijuma i pitanje o vodi. Da li će doći do kontaminacije, da li će se pomešati podzemna, nadzemna voda, šta će se desiti sa plavljenjem? To su pitanja koja postavljaju ljudi kojima je stalo do zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.Samo ljudi.Samo da vidimo primer kako se brinete o vodama u Srbiji. Zrenjanin je grad žrtvovan. To već ne moramo ni da govorimo, kada čujete Zrenjanin, jasno vam je šta je. Nema pijaće vode, 600.000 ljudi u Vojvodini nema pijaću vodu. Na Paliluli smo, u glavnom gradu, u 21. veku imali arsen u vodi. U Novom Sadu valjkasti crvi. Ne mogu da stignem da pročitam koliko je bilo restrikcija vode ove godine samo, 2024. godine, a znate ko radi dok traju restrikcije - „Ziđin“, jer za njih ima vode, toliko o tome za koga vi brinete.Moram da kažem da će Zeleno-levi front delovati u ovom slučaju na tri polja. Delovaćemo kroz institucije i predlagati slične zakone, ali i, bogami, kroz krivične prijave koje smo podnosili. Vaninstitucionalno ćemo podržati građane na blokadama, na protestima, u svim akcijama, a posebno one koji su najdirektnije ugroženi, koji bi trebalo da budu heroji u našim očima, a koje napadate svakodnevno. Mislim na SEOS, mislim na tog Zlatka Kokanovića, Nebojšu Petkovića i sve te druge ljude koje ste ovde napadali, etiketirali, šta ste im sve radili i delovaćemo na međunarodnom polju. To je ono što ste pokušali da nas ubedite. Uspeli smo da dobijemo podršku krovne organizacije svih evropskih zelenih preko 40 partija iz svih država Evrope i ovo je prva takva podrška, ali nadam se da će doći i od drugih evropskih velikih partija i šta kažu iz evropske zelene partije. partije. Isto što i mi, „korist od aktuelnog projekta ekstrakcije litijuma u Srbiji pripašće kompaniji Rio Tinto, ostavljajući nemerljivu štetu životnoj sredini i lokalnom stanovništvu“, završavam citat. Nema tu nikakve zelene tranzicije.Predsedavajuća, odnosno predsednice parlamenta, jednaka je zelena tranzicija ova lažna koliko je ta simbolika sakoa zelenog kojeg ste danas obukli. Tako deluje ova tranzicija koju predlažete, isto toliko lažnu.Dakle, ne, nije tačno da su svi iz EU za Rio Tinto. Ne, nije tačno da je borba protiv litijuma borba protiv EU, nego je borba za Srbiju,

I neka znaju sve multinacionalne kompanije, sve države sveta neka znaju, svi oni koji ulazite u koruptivne dilove sa kriminalnom hobotnicom SNS da vam ugovori, da vam investicije neće vredeti ni na sudovima, ni na arbitražama, jer su nastali korupcijom, prevarom i podmićivanjem. Ako može jedna Gvineja da se izbori protiv svojih trovača, e pa može vala i Srbija.Za kraj, rekla je ministarka Rio Tinta u jednom trenutku i citiram „hajde da ne slušamo buku, nego da slušamo struku“, budete li nam podmetali plaćene lobiste Rio Tinta kao struku, što radite, slušaćete kuku i motiku. Hvala.

**Snežana Paunović** Kolega Lazoviću, samo da vam pomognem, u sali sedi ministarka u Vladi Republike Srbije. Kvalifikacija koju ste izgovorili zaslužuje opomenu. Ne znate šta se rekli? Uzmite stenogram, preslušajte šta ste

Ajde idemo sa kraja ka početku. Ako bi ispred njega stavili ašov, lopatu i motiku, glavu dajem ako bi znao šta je motika. To pod jedan.Pod nudimo srpsku zemlju. On, koji je srpsku zemlju Kosovo i Metohiju ovako dao. Kaže – to je rešeno, to je završeno, to je pri kraju priče, šta mi uopšte o tome pričamo, moramo prihvatiti realnost, i sve one druge fraze koje koristi.Tri, opet su se tužakali strancima, a to smo i očekivali. Kad god imaju problem u Srbiji oni odu, nađu nekog jadnika u Briselu, iskukaju se, ovaj kao nešto podrži. Odmah da znate, rezultat će vam biti isti kao i prethodnog puta, apsolutno isti, tako da nastavite.I onda dolazimo do genijalne priče o kataklizmama. Znači, sve će biti kataklizma. Hajde da vidimo šta su sve najavljivali u prošlosti da će biti kataklizma, poštovani građani.Beograd na vodi biće kataklizma, tamo je porozno tlo, sve će da potone, raspadaće se zgrade. Da li se desilo? Nije.Promenada u Novom Sadu ne može da postoji, pašće, propašće, podzemne vode, ne može da funkcioniše. Da li se desilo? Nije.Most u Novom Sadu opet kataklizma, pa njima je sve kataklizma. Oni pričaju o tome da će da desi kataklizma, a onda će oni valjda da vas odbrane od te kataklizme, koliko im verujete, to ćete sada da čujete.Pošto kaže kako je šef nezadovoljan i kako ovo ništa ne valja što mi radimo, hajde da vidimo ko je stvarno nezadovoljan. Srpska opozicija deluje rastrojeno, to smo imali prilike doduše da vidimo i kao da je stalno u raskoraku sa raspoloženjem dela naroda i predstavlja i koji je za smenu Vučićevog režima kaže u današnjim novinama „Danas“, koje, priznaćete, kako oni kažu režimske, Jasmina Lukač, urednica Političke rubrike „Danas“. Toliko o tome ko je zadovoljna, ko nije zadovoljan.Još jedan podatak o tome ko je zadovoljan, ko nije zadovoljan. Kaže sledeće, „Demostat“ ovako, evo da čujete vi - više od polovine ispitanika ima negativan odnos prema ekološkim protestima. Glavni istraživač Srećko Mihajlović rekao na konferenciji za novinare da 31% ispitanih smatra da se preteruje sa protestima zbog litijuma, a 23% kažu da ih protesti ne interesuju.E zato nervoza, zato vika, zato ovaj

i želim da vam skrenem pažnju da smatram da ste povredili ovaj član Poslovnika i to iz najmanje dva razloga.Prvi razlog, dozvolili ste da kolega viče na nas nekih 70% svog obraćanja. Ne znam zašto smo dužni da trpimo vikanje. Možemo da se razumemo. Ja želim da vas čujem, želim da čujem vašu argumentaciju, ali nema potrebe da vičete. To je prva stvar.Druga stvar, na koju takođe želim da vam skrenem pažnju, a ona se sada i obraćanju kolege ponovila, a bila je već danas više puta prisutna od strane kolega iz opozicije, a to jeste jedna vrsta pritiska koja se vrši na nas i preti.Kolega

da ste dužni da se starate o dostojanstvu u toku ove sednice i da kolegama skrenete pažnju da, pod jedan, ne viču, a da, pod broj dva, ne vrše pritisak na svoje kolege narodne poslanike.U danu za glasanje ne tražim da se izjasnimo i hvala. Hvala kolega Markoviću.Probala sam da ukaže na sve to. Jeste teško. Nisam sigurna. Vi ste potpuno u pravu, ja sam zadužena da sačuvam dostojanstvo ove Skupštine, ali to ne možete kada zreli ljudi ne žele da održe nivo dostojanstva.Ana

ste danas čuli pozive na građanski rat od ovog predstavnika poslaničke grupe. Vi te danas nakon dva dana iscrpne rasprave u ovom parlamentu na zahtev opozicije kada im je bukvalno sve dato, odmah smo prihvatili predlog da diskutujemo Predlogu zakona, oni su ovlašćeni predlagači i imaju svo vreme ovog sveta, pričamo o ovom zakonu posle dva dana, evo u trećem danu već drugi put čujemo, prvo smo to čuli od ovlašćenog predlagača, sada i od predstavnika opozicije da kako god da se ovo završi parlament nije važan, rasprava nije važna, institucije Republike Srbije nisu važne. One za njih mogu i da ne postoje, nego ćemo se mi razračunavati na ulicama, ustaće kuka i motika i mi ćemo onda da se razračunavamo na ulicama, ako se njima slučajno ne svidi kako većina u Narodnoj skupštini glasa. Ali, većina u Narodnoj skupštini je većina koju su građani Republike Srbije odredili. Vidite, za razliku od njih, poštovana predsedavajuća i poštovani građani Republike Srbije, mi i dalje verujemo u institucije, mi verujemo u vladavinu prava i mi verujemo u naše zakone.Još jednom, ja, mislim, 10 put ponavljam, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima je sasvim jasan, a sve vreme pričamo o jednom projektu. Ako veruju ljudi u svoje argumente, to će se pokazati u Studiji o proceni o uticaju na životnu sredinu, a onda će Studija o proceni uticaja na životnu sredinu reći da ne može da se da dozvola za eksploataciju, ali je to u stvari sve pokazatelj da oni ljudi ne veruju u ovaj parlament, da njih institucije ne zanimaju, da oni žele pred političko društvo u kome se mi bijemo i ganjamo po ulicama i traže destabilizaciju ove zemlje. Hvala. kolega Lazoviću, pun je sistem. Samo se vi smirite. Vi ste spominjali ministarku. Ona ima pravo da vam odgovori. Vi sačekate svoj red.

Znači, ne pričamo uopšte ni o argumentovanoj raspravi, ni o debati. Ne pričamo uopšte o tome da treba da naša izlaganja zasnivamo na činjenicama i na podacima koji su sada dostupni ili pak da sačekamo da se završe sve studije pa da onda argumentovano pričamo.Znači, radi se o pretnjama, radi se o pozivu na nasilje javnom, otvorenom. To ste mogli da čujete. Apsolutno, dragi građani, možda i pozivu na državni udar, iako smo čuli da je Vlada izvršila državni udar, samo nam nije jasno kako je to moguće Vlada protiv same sebe da izvrši državni udar ili pak Ustavni sud.Ali, evo ovo što ste sada čuli je upravo poziv na nasilje u ovoj Skupštini, što je duboko poražavajuće.Kada pričamo o vodama, još jednom moram da naglasim i da se obazrem na neistine koje su izrečene i da ponovim, preko 70% potreba za vodom bi se podmirivalo iz sopstvenih izvora. Znači, putem prikupljanja ili atmosferskih voda ili dotoka podzemnih voda u rudarske prostorije ili pak prečišćavanjem i reciklažom voda koje se već koriste u procesu prerade.Naglasiću još jednom da projekat „Jadar“ neće uticati na vodosnabdevanje lokalnog stanovništva, jer se većina naselja vodom snabdeva iz gradske vodovodne mreže koja vodu dobija na uzvodnim lokacijama od planiranog projekta.Meni je žao što i dalje ne mogu narodni poslanici da se suzdrže, pozivaju na pravila, a ne mogu da prekinu da dobacuju.Znači, nema naznaka da bi moglo da dođe do obaranje nivoa vode u lokalnim bunarima i do vidljivih promena, odnosno nivoa plitkih podzemnih voda u širem području. Lokalna sniženja se mogu očekivati samo unutar kompleksa u zoni rudarskih okana. Ali, meni je i dalje žao što bez ikakvih utemeljenja ili činjenica se iznose opet neistine, a pre svega ja se nazivam nekim ko je lobista, ko radi za nekog, ko je plaćen. Izvolite, gde su vam ti dokazi? Ja nisam potpisala za ove dve godine nijedno rešenje za ovaj projekat, nijedno. Kako ja to onda lobiram? Kako sam ja to onda plaćena kada apsolutno ništa nisam izdala ni potpisala, a za vreme vaše vlasti devet rešenja je izdato i potpisano. Kako onda, na osnovu čega vi nekoga optužujete i iznosite neistine i nije vas nimalo sramota da to radite?Moram radite?Moram da podsetim sve građane Srbije da je Srbija bila 1900. godine samo pet godina kasnije izgradnje Hidroelektrane na Nijagari, mi smo u Srbiji izgradili Hidroelektranu i primenili Teslin sistem proizvodnje električne energije. Preuzeli smo rizike kada smo gradili „Đerdap“, preuzeli smo rizike i kada smo gradili reverzibilnu Hidroelektranu „Bajina Bašta“, preuzeli smo rizike i kada smo otvarali 60.000 ha veliki rudniku u „Kolubari“, zato što od toga danas imamo struju.Ako imamo struju.Ako ne može da se isplati nikom proizvodnja litijuma, pa zašto toliko optužujete da neko radi za Rio Tinto. Ako kažete da je neprofitabilno, ako kažete da o od toga neće imati koristi, da opet cene padaju, da su ekonomske analize takve, pa zašto bi se onda nekome isplatilo da uopšte dolazi i da to radi?Naravno, obmanjujete i govorite neistinu i kada kažete, što mi da kopamo kada niko u Evropi to ne radi. Rekli smo i da to nije tačno i rekli smo da smo se nekada, možda među prvima okretali novim tehnologijama. Ne vidim razlog da danas ne budemo među prvima i da budemo od vodećih zemalja kada su u pitanju nove tehnologije.Da li će do toga doći, zavisi pre svega od svih procesa i procedura koji moraju da budu i završene i zadovoljene i koje smo rekli da moraju da budu u skladu sa najvišim standardima životne sredine. Neistinu ste takođe izneli kada ste rekli da se baterije prave u Makedoniji i u Mađarskoj. Moram da vas podsetim, verovatno na vašu nesreću, da se baterije prave i u Srbiji, u Subotici, da su naši ljudi patentirali jedinstvenu bateriju LFP bateriju koju su testirale evropske automobilske kuće i za koju sirovinu za sada nabavljaju iz Kine. Pošto vam se to ne uklapa u priču o tome da je Srbija kolonija, onda to i ne pominjete.Ne pominjete kada treba da se pohvale neki naši mladi motivisani ljudi koji rade na novim tehnologijama, koji otvaraju star apove i koji treba da se podrže. Isto kao što vam se ne uklapa u priču da proizvodimo tri puta više sumporne kiseline danas i da je koristimo i da je apsolutno proizvodimo više nego što je tri puta potrebno za potrebe projekta „Jadar“, ali i dalje nastavljate da iznosite neistine i da pričate kako će biti isparavanja i sumpornih kiša.Što se rehabilitacije pruga tiče, pa da ste završili projekte za koje ste se zaduživali za rehabilitaciju pruga, verovatno bi bilo malo bolje danas i u boljem stanju bi bile naše pruge. Na svu sreću završava se brzo saobraćajnica do Subotice, pa će građani za sat i 10 minuta moći da dođu do granice sa Mađarskom. Takođe se gradi nova pruga do Niša, gradi se obilaznica oko Niša. Znači, popravljamo u velikoj meri stanje naših železnica, koje apsolutno niste bili u stanju ni jedan jedini kilometar da rehabilitujete, a da ne govorimo o 500 km izgrađenih autoputeva kojim danas samo možete da se vozite i da zahvalite što ih je neko izgradio.

Ajde se vi prijavite ponovo, ali uz obavezu da se obraćate meni, a ne gospođi ministarki. Ako se ponovo obratite gospođi ministarki, ja ću ponovo oduzeti reč. Izvolite Tijana. Zahvaljujem gospođo predsedavajuća. Možete da budete simultani prevodilac, pa da prenesete gospođi ministarki, Žao mi je. Vaše nevaspitanje nije moja obaveza. Da je budem prevodilac je uvreda preko koje neću preći. Sedite na svoje mesto i sačekajte svoj red ako imate nešto da kažete. Naučite Poslovnik, vreme vam je, osam meseci ste u parlamentu.Polako kolega Lazoviću. Kolege ja vas molim, ja ću početi da delim opomene zato što ovo postaje neizdrživo. Možete da skakućete koliko god hoćete. To ne utiče na mene u ovom trenutku, odmah da vam kažem. Proučite Poslovnik, javiste se, budite civilizovani i dobićete uvek reč.Danijela Nestorović, kao ovlašćeni predlagač. Izvolite. Poštovani građani Srbije, imate priliku da vidite kako izgleda kada je neko histeričan jer laže i kako je neko smiren kada govori istinu.Ja zaista nemam nameru da se pravdam bilo kome, pogotovo ne Ani Brnabić. **Snežana Paunović** Ne čujem gospođu Nestorović, a imam utisak da se meni obratila. Nestorović** Ja se nisam obratila uopšte.Ako smo već došli na taj nivo da nazivamo jedne druge lažovima i da to prolazi nekažnjeno, ja bih zamolila predsednicu Narodne skupštine, pošto je tako jako brzo saznala kada sam ja izvršila prijavu, a prijavu sam izvršila da nam da dva minuta sa naplatne rampe Doljevac. Jel možemo tako brzo da dobijemo i to?Sada to?Sada ću da se osvrnem na ono čemu ovde prisustvujemo već dva dana. Dva dana se ovde spočitava nekakvoj bivšoj vlasti za nekakav zakon iz 2006. godine, o rudarstvu i ja u tom smislu moram da napomenem da je upravo ova vlast koja je i trenutno, 2015. i 2021. godine vršila značajne izmene Zakona o rudarskim i geološkim istraživanjima, te je tako u zakonu iz 2015. godine navela da je osnovni cilj tog zakona privlačenje budućih investicionih ulaganja u geološka istraživanja i rudarstvo ili kako je rečeno – stvaranje pozitivnog ambijenta budućim investitorima za ulaganje u oblast rudarstva i geologije.U

U stavu 2. člana 4. tog zakona propisano je pet mineralnih resursa i sirovina od posebnog značaja za Republiku Srbiju kao što su nafta i gas, ugalj, rude bakra i zlata, rude bora i litijuma i uljni škriljci koji se nama ovde spočitavaju. Šta bi, što ste ih vi ostavili 2015. godine?Takođe, tim zakonom iz 2015. godine su predviđene bile i sledeće odredbe koje govore o tome da je zapravo, a to je u članovima zakona od 68. do 74. – eksploataciono polje će se odobravati bez dokaza o vlasništvu, koje će biti potrebno tek kada zahtev za odobrenje izvođenja radove prođe. u zakonu iz 2021. godine u članu 52. kao što znate, taj zakon je još uvek na snazi, piše da nosilac potvrde o rezervama u trajanju od šest godina od izdavanja rešenja ima pravo da dobije rešenje o odobrenju za eksploataciju.Kada pogledate ova dva zakona, iz 2015. i 2021. godine, uporedite ko je dao više prava stranim investitorima, ko je omogućio direktno dobijanje eksploatacionih dozvola i bez ikakvih dokaza i bez studija o proceni uticaja na životnu sredinu, pa onda držite predavanja o nekim starim zakonima od pre 20 godina.

iz prostog razloga što smo mi sada optuženi da stalno spominjemo 2006. godinu od osobe koja nam je juče u moru onih pisama koje je čitala, koji stižu s vremena na vreme, čitala, između ostalog, i izjavu nekog profesora, ne znam sad ni kojeg, koji je rekao da je istina, sad citiram - problem je nastao zaista, i to je istinito iznošeno od strane gospođe ministarke i poslanika, još 2006. godine izmenama Zakona o rudarstvu, pa onda nesrećnim povezivanjem Zakona o geologiju, rudarstvu, koji je stupio na snagu

ali, evo, na meni je da vam ukažem da je to juče upravo ona čitala i da nema smisla nas sada da proziva za ono što je ona čitala, jer je neko poslao da pročita. Hvala.Ne

reklamiram povredu člana 116.Odredbe ovog Poslovnika o redu na sednici Narodne skupštine primenjuju se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Zamoliću vas, dugo ste već, koliko sam shvatila, na tom mestu, prosto, reakcija gospođe ministarke i poslanika nije reverzibilna. Onako kako se ona ponaša prema narodnim poslanicima trebali bi i narodni poslanici prema njoj. Znači, ona učestvuje i sve se odnosi na druge učesnike. Znači, ne može da nam se obraća uvredljivim tonom i da mi na taj način ne reagujemo. Tako da vas molim, prvo to.Drugo, znate šta, stalno vam se javljaju ovi članovi 106, 107. Ja sam shvatila da ste vi jako dugo u politici, jer je nisam pratila ranije, i zato vas molim, vi ste već verovatno dovoljno naučili da sami odreagujete, ne trebaju vam narodni poslanici opozicije kao kontrolni mehanizam. Znači, znate da ne može da se povredi dostojanstvo, znate da ne mogu da dobacuju, znate da ne mogu da vređaju, potpuno je super i potpuno objektivno sa svih strana da reagujete sami, mislim da vam ne trebaju narodni poslanici za ono što vi već poznajete i znate.

sada da vam se zahvalim i za jednu drugu stvar, što ste vrlo korektno ukazali na povredu Poslovnika i potpuno ste u pravu. Ja prepoznajem povrede i 106. i 107. i ne znam da li ste primetili da ulažem ozbiljan napor da ne dođe do povrede Poslovnika. Čak mislim da će i ovo zvono da pregori koliko se trudim da shvatite da je jako ružno to što se dešava u sali.Nažalost, uvažena koleginice, ima ovde situacija koje nisu do mene, a nije do mene način na koji ćete se svi zajedno ponašati.Reč

Poštovani građani Republike Srbije, kao što ste čuli, čuli ste priznanje da je sve bilo onako kao što sam ja rekla. U 10.36 časova sam kao predsedavajuća, predsednica Narodne skupštine, pitala poštovanu narodnu poslanicu da li ste prijavili incident o kome ste obavestili građane Srbije Ministarstvu unutrašnjih poslova, da li postoji prijava? Rekla je i ona i njen kolega narodni poslanik sasvim jasno - jesmo, jesmo, i još su me pitali - a zbog čega me to pitate? Ja sam rekla - da bih kao predsednik Narodne skupštine mogla da zamolim Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno da im naložim da brzo reaguju po tome. A onda se ispostavilo da nisu, da su govorili neistinu pred čitavim auditorijumom, ne ovde svih narodnih poslanika nego čitavom Republikom Srbijom i svima onima koji prate ovaj prenos uživo. Onda su izašli izvan izvan sale i telefonom pozvali Ministarstvo i u 10.45 časova prijavili taj incident.Dakle, isto kao što se desilo i kada je njen kolega narodni poslanik pet dana lagao da sam ja kupila tu rezidenciju u kojoj se nalazim. Rekla sam - ako se dokaže da nisam, da li ćete se izviniti? Čovek je rekao - da, hoću. Ujutru sam pokazala. Da li smo čuli izvinjenje? Ne, čuli smo uvredu.Analogno tome, ako imate tu ljude koji predlažu ovakav zakon i ne možete da im verujete oko ovako lako proverljivih stvari, pa kako možete da im verujete oko bilo čega drugog što pričaju? To je sve što ja imam da kažem. Hvala.

da pomognete predsednici Narodne skupštine i da joj kažete da nikada više ne vadi karticu kada se utvrđuje kvorum prilikom glasanja i utvrđivanja kvoruma, jer to je nedostojno ponašanje. Ja kada bih izvadio ovu karticu, meni bi se automatski ugasio mikrofon. Nemojte da se pretvara ova Skupština u Hudinijevo carstvo, da neki mogu sve, da neki ne mogu ništa i da nam o moralu pričaju oni koji predsedavaju Skupštini tako što izvade karticu u faktički nisu u sali. Hvala. Gospodine Milivojeviću, ja procenjujem da vi ne želite da se glasa o ovoj povredi Poslovnika, ali imam potrebu da vam pokažem šta će se desiti ako ja sad izvadim ovu karticu. Ovaj mikrofon nije vezan za karticu, što znači, gospodine Milivojeviću, vi i ja smo, dragi kolega, dugo godina poslanici, sećamo se ko je patentirao taj način, i to je legitimna politička borba. Da ne date kvorum na 86 potpisnika zakona, to je potpuno legitimno i nema veze sa moralom.

27.Predsedavajuća, poštovani građani, ovo je neverovatno. Ovi ljudi ne umeju da kažu istinu. Dakle, i ovo je laž. Ja sam stavila svoju karticu i bila prisutna. Najlakše je proveriti to. Najlakše je to proveriti. Dakle, ljudi, još jedna brutalna neistina. Ljudi ne mogu, operisani su, ne mogu da kažu istinu. Ja molim da se ovde neke stručne službe dovedu i da vidimo u čemu je problem sa ljudima koji ne mogu jednu rečenicu da izgovore, a da ne izgovore laž. Hvala vam.

potpuno pomešala govore koje su joj spremili iz kompanije, pa je krenula da priča o baterijama, to je bilo juče, o baterijama smo juče pričali. O sumpornoj kiši niti samo pomenuo, niti tvrdim da će nešto takvo biti. pa je govorila o prethodnoj vlasti. Nisam bio u prethodnoj vlasti, većina ljudi ovde nije bila. Dakle, o čemu mi to govorimo?Ali reći ću vam šta nije pomenula. Moram da vam kažem da sam duboko razočaran, danima iz vlasti dolaze priče kako ćemo argumentovano razgovarati. Ponadao sam se, neka trunka mala naivnosti u meni je gorela, da je to možda istina. Zovite me naivnim, zovite, nemam problem s tim, ali nadao sam se da će ovi što su trčali da drže konferencije za medije čim neko pomene litijum i "Rio Tinto", trčali ovako po Skupštini, ne bi li što pre se dohvatili mikrofona, da saopšte istinu koju im piše kompanija, danas ne mogu na tri stvari da odgovore.Reč ne mogu da kažu da projekat nije finansijski opravdan, da projekat dolazi sa ogromnim rizicima, i po šume i po vode i po poljoprivredno zemljište, i sve što sam naveo da ne možete da kažete reč da "Rio Tinto" nema istoriju katastrofalnih projekata, da ne možete da kažete, da odgovorite na to da nam iskustvo pokazuje da institucije u Srbiji ne rade, jer ne kontrolišu i ne kažnjavaju zagađivače.Ni reči o tome. Jel to nije o zakonu? Jel to nije važno? Jel to nije ono što uznemirava građana, a najviši vrh, najvažniji ljudi ovde, ministri, predsednici, Narodne skupštine, pa i onaj ko nije tu i ne treba da bude, reč bre da odgovore na ono što pričamo

argumenata, izneli smo ih nebrojani broj puta i pričali i o ekonomskim koristima, ali znate, ko hoće da čuje, hoće, ko neće, neće. To je jednostavno tako. Ko ima političku agendu i nada se da može još nešto poena na ovoj temi da ubere, ali pre svega će to raditi putem nasilja, samo da se još jednom podsetimo.Zanimljivo je da onaj ko je najglasnije ovde na ovu temu i tobož priča o argumentima je samo pre nekoliko dana javno rekao – mi, naravno, ne možemo da utičemo da neko kasnije u nekoj drugoj realnosti to promeni, a pričamo o eksploataciji litijuma i bora. I, to je u redu. Možda će se promeniti okolnosti, možda će doći do nekih novih otkrića, pitam se samo šta će se to promeni. Možda će se promeniti vlast, pa ćete vi da nastavljate da dajete dozvole i da nastavljate da menjate zakone kako vam se ćefne u korist kompanija, kao što ste radili 2006. godine, ali i 2011. godine..Pošto pominjete zakon iz 2021. godine ili 2015. godine, pa samo da vam kažem vi ste neograničeno 2011. godine dali investitorima pravo da mogu da, kad god, za 10, 20, 30, 40 godina, pa oni koji studiraju doživotno, ti verovatno, znači da 20, 30, 40, 50 godina mogu da podnesu zahtev za eksploataciju.Znači, eto je urađeno zakonom iz 2011. godine. Mi smo ih ograničili na šest godina. Da. I, mislim da je to dobro. Mislim da je dobro ograničiti investitore da imaju vremenski rok u kom mogu da podnesu dozvolu za eksploataciju.Eto, pričamo. Kad pričamo o izmenama zakona i kad pričamo o onim predlozima koji su valjani, koji zapravo imaju za cilj da štite interese Republike Srbije, e pa onda ajde da pričamo o njima, ajde da stavimo neke granice. Ajde da zaštitimo interese i građana i Srbije. Tako to radi odgovorna Vlada, a ne one koje menjaju zakone i donose strategije, imenom i prezimenom, nazivajući kompanije koje danas kažu da imaju strašno lošu reputaciju. U Nacionalnoj strategiji piše svetski priznata rudarska kompanija Rio Tinto, imenom i prezimenom.Što se tiče eksproprijacije, i dalje ponavljam, da, ona je zakonom moguća, kao i u zemljama EU. Mi naše zakonodavstvo baziramo na tim principima, apsolutno. Za određene projekte eksproprijacije su moguće, ali na ovom projektu to nije bio slučaj.Znači, slučaj.Znači, imovina potrebna je bila prodavana dobrovoljno. To što je neko dobrovoljno to odlučio i najveća većina njih to uradila, pa šta sad država treba da uradi? Da to

Što se tiče vlasništva nad zemljištem, kada treba da dođe do izgradnje rudarskih objekata, da to je momenat kada treba da se dokaže vlasništvo. Zašto bi se dokazivalo ranije?Znači, ranije?Znači, kada treba da se izda dozvola za izgradnju rudarskih objekata tada se dokazuje vlasništvo i rešeni imovinsko-pravni odnosi, i to je apsolutno usaglašeno i sa evropskom regulativom.Što se tiče kritičnih mineralnih sirovina, da prepoznate su u zakonu i EU ih je prepoznala izmenom zakonodavstva njihovog iz marta ove godine.Znači, apsolutno samo trebate malo bolje da se informišete, samo malo bolje da imate argumente, ali pre svega da se dogovorite između vas da li se radi o trajnoj zabrani ili se radi o privremenoj zabrani ili podržavate predlog ili ne podržavate predlog ili mislite da možda će se nešto promeniti naravno, ne možemo da utičemo da neko kasnije u nekoj drugoj realnosti to promeni. Pa, nemojte da obmanjujete građane Srbije, molim vas.

iznete.Naime, možemo da vratimo snimak, možemo da tražimo stenogram šta je mene predsednica parlamenta tačno pitala. Apsolutno je neistina da me je pitala da li sam prijavila, kako bi ona obezbedila da se informišemo o tome šta se desilo. To nije rečeno. Pitala me je i ja sam potvrdno klimnula glavom, jer ne mogu da komuniciram sa njom i da joj objašnjavam kako sam došla, koliko sa žurila da bih stigla na sednicu Skupštine i odlazila do vulkanizera.Nije smešno. Pa, nije smešno. Ja ne držim svoje automobile na Dedinju u vili, ja ih držim na parkingu u stambenom naselju. Mene nema ko da obezbeđuje.Poslali ste šefa obezbeđenja u hodnik da uzme podatke od mene. Taj čovek je proverio kada sam izvršila prijavu. Pa, što onda ne date da se proveri i ta ta dva minuta sa naplatne rampe. Pa, dajte molim vas, o čemu se ovde radi, da li pokušavate mene da diskreditujete na taj način, vi govorite nekome da laže. Vi govorite nekome da laže? Pa, kako vas nije

Nisam čitala njegovo pismo, govorila sam zapravo o tome da je rekao da je problem nastao 2011. godine kada su Zakon o rudarstvu i Zakon o geološkim istraživanjima povezani u jedan jedinstveni zakon. Zoran Stevanović nikada nije govorio o tome da je problem nastao 2006. godine zbog nekakve odluke vlasti.Dajte, molim vas, nemojte da obmanjujete narod. Ako sam ja vama najveći problem u ovoj Skupštini, hajde izvolite, svi pričajte šta god hoćete o meni, dajte jedan valjani argument zašto rudnik litijuma u sred Mačve. Ljudi, nijedan jedini valjani dokument niste dali. Nijedan jedini razlog valjani niste dali.

oni to rade sami, ja uopšte ne mogu da pokušavam ništa. Pitam ljude najnormalnije pitanje, da li ste prijavili? Kaže, nisam rekla da, nego sam klimnula glavom, a nisu prijavili. Dakle, nikoga ja ne pokušavam, ljudi diskreditujete se sami. Tako da hvala vam, ali šta da vam kažem, ne mogu ljudi da vam veruju ako lažete, a ne trepnete oko takvih stvari, pa šta da vam veruju oko rudnika litijuma, hajte molim vas. Povreda Poslovnika, kolega Cvejić. Izvolite.

Dve stvari koje su bitne, prvo je da kod građana i kod nas koji sedimo ovde razvija nesigurnost činjenica da gospođa Brnabić može tako brzo i lako da dođe do podataka iz MUP-a o tome šta o tome šta se čini.Druga bitna stvar, ovo je strašna manipulacija, kroz razgovor o ovoj temi više nije bitno to što je neko izbušio gume gospođi Nestorović nego je bitno da li je ona deset minuta ranije ili kasnije prijavila neki slučaj. Molim vas, vi možete tu diskusiju da prekinete kad god hoćete nemamo razloga da razgovaramo o tome. Ja ću prekinuti i tu diskusiju i vama neću oduzeti vreme, i ako bi bilo osnovano da primenim član 103. Nažalost, vi ste u pravu. Predsednik parlamenta Republike Srbije, koji je ovu sednicu započeo na način da je uvodna rečenica naše koleginice bila da je ona napadnuta od strane NN lica, na način što su joj izbušene gume na automobilu i da će uprkos svim napadima koje trpi nastaviti da brani ovaj zakon, sasvim je logično

jedan razlog, nažalost, i to mora, jer ste se vi upravo pozvali na član 106. za koji sam vašoj koleginici rekla pre 20 minuta da je potpuno u pravu. On se tiče dostojanstva, a dostojanstvo je sve ovo zajedno kolega Cvejiću. Razumem vašu dobru volju, razumite i vi moju, ali ovo jeste situacija koja je nažalost, morala da se ovako transparentno završi pred građanima Srbije.Hvala najlepše. Imamo povredu Poslovnika Aleksandar Jovanović. Izvolite. Gospođo Paunović, član 112, vi znate šta piše u članu 112, ukoliko onaj koji predsedava nije u stanju da uspostavi red na sednici može da odredi pauzu od 10 minuta i mislim da ne bi bilo loše, da mi koji smo protiv ovog rudnika i ovi koji su legli na rudu preko puta, malo odmorimo 10 minuta pa, da se ovo nastavi. Hvala. **Snežana Paunović** Meni je žao, ali nećete odmoriti 10 minuta. Ova će se sednica nastaviti do redovnog vremena za pauzu.Kolega Lazoviću, držite Poslovnik. Izvolite.

imamo zaista situaciju, dakle, ovde smo se svi iščuđavali ko poziva na nasilje, ko ne poziva na nasilje, da li će biti nasilje, da li je nasilje ovo što radi vladajuća većina sa voljom građana da se radi rudnik litijuma i slično, za to vreme nam je promaklo nešto što mislim da zaista nije u redu da se desilo nasilje. Desilo se nasilje koje je bilo namenjeno osobi koja ovde tri dana predstavlja ovaj Predlog zakona.Da li možemo, da prepoznamo ozbiljnost toga, pa, da se predsednica Skupštine ovde ne iščuđava na vreme kada je šta prijavljeno, nego da osudi ovo nasilje koje se očigledno desilo, ne neko buduće, ne neko potencijalno, nego ovo što se sada desilo.Imate li način da kažete, da kažete, da to nije u redu, nego ste ovde utvrdili, krenuli ste odmah da utvrđujete kada je ko potrčao, kada je ko zvao. Daj, recite nije u redu. Eto šta je rezultat vaše vlasti. Ta podela među ljudima, to konstantno nasilje koje preti, preti zato što vi utičete na to. Učinite iskorak neki, učinite iskorak u tom pravcu, zaustavite se ljudi, nemojte da relativizujete to. Dajte, osudite, dajte, ne igrajte se sa time. Ženi su izbušene gume, jel može nešto da se uradi po tom pitanju ovde, ili ne može, ili treba da stradaju ljudi? Nemojte to da radite, ne igrajte se, bre. Hvala kolega Lazoviću.Da li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika? (Ne.)Upravo je to poenta. Želeli smo da reagujemo na nasilje. Kolega Kolega Lazoviću, počeli ste da reklamirate povredu Poslovnika toliko tiho da vas nisam čula, a sada vičete na mene, koja pokušava da vam odgovori, toliko glasno, da ja ne čujem sebe.Intervencija nije bila da proverimo u koje vreme je gospođa Nestorović podnela

DŽaba zvonite, za to treba opomena.Drugo, evo ga stenogram od juče, pošto kaže da ja lažem i da nije profesor rekao to što je rekao – evo stenogram od juče šta je čitala Danijela Nestorović.Dakle, 16.30- 16.40 : „Predsedavajuća: Hvala, evo kolega Jovanoviću, odmah dajem reč gospođi Nestorović, daću vam repliku kolega Lutovac, iako objektivno vi nemate na to pravo. Idemo dalje.On je dodao da je problem nastao 2006. godine izmenama Zakona o rudarstvu, a onda nesrećnim povezivanjem Zakona o geologiji i rudarstvu koje stupa na snagu 2011. godine, dakle posle 50 godina, potpuno dve različite struke, geologija kao oblast istraživanja i rudarstvo kao oblast eksploatacije, mineralne sirovine.“Lažu, znači čim zinu lažu, ne zna šta čita ili nas svesno laže ceo dan. Dajte više da reagujemo na to i nek prestanu da vređaju ovu Skupštinu i sve nas zajedno.Dakle, optužuje nas da govorimo ono, što ona govori i kada je citiramo, kaže da to nije rekla.Ne

Hvala vam, gospođo predsedavajuća. Ja se maločas nisam javio za povredu Poslovnika, nemam taj običaj, ali zaista onaj malopređašnji incident nedopustiv je i nije na vašu adresu, nego na adresu vaše prethodnice. Ali kada bilo ko, bilo kome kaže, citiram – đubre jedno, ustaško. Taj mora biti opomenut. Ne može da se desi da ne dođe do opomene. Ja razumem i duple standarde i različite aršine, ali nemojte da preterujete u tome i srozavanju treba neki kraj, neku granicu naći.Što se teme tiče, pre nego što gospođo ministarko pređemo na temu, gospođo predsednice Narodne skupštine, ja očekujem i svi mi očekujemo od vas, da kao što ste ovaj predlog zakona stavili kao jedinu tačku dnevnog reda sednice redovnog zasedanja Narodne Skupštine, da to isto učinite i sa našim predlogom koji se tiče Kosova i Metohije, odnosno Zakona o zastupanju i zaštiti državnih interesa države Srbije na KiM, mislim da je ta rasprava podjednako važna, a zapravo verujem i mnogo važnija, jer je pitanje eksploatacije jadarita, ili zabrane eksploatacije jadarita izuzetno značajno, ali za svaku državu je kud i kamo značajnije, kada se suočava sa delom teritorije koji je proglasio, odnosno formalizovao secesiju, i koja se bori sa secesijom.Sramota

i to na način o kome smo razgovarali na Kolegijumu, da se ne jurimo i ne igramo mačke i miša, nego nekoliko dana unapred kao jedina tačka dnevnog reda, da se taj zakon stavi u okviru redovnog zasedanja Narodne skupštine.E sada, što se tiče litijuma, odnosno jadarita, ja ću pokušati relativno kratko da dam nekoliko napomena s obzirom na činjenicu da će naš kolega i zamenik predsednika POKS, Dušan Radosavljević u ime poslaničke grupe podrobnije izneti naše stavove, ali ste mi i vi gospođo Brnabić dali šlagvort kada ste pričali o lažima, obmanama. Meni se čini i sva je prilika da je tako, da su sve vaše reči, celokupna vaša priča, bogami i vaše delovanje vezano za ovu problematiku najobičnija obmana, da ne kažem prevara.I krenula je gospodo naprednjaci sa prevarom januara 2022. godine, kada ste i vi obustavili taj projekat. Gospođo Brnabić, citiram, 20. januar 2022. godine – na upravo završenoj sednici Vlade, ukinuta je uredba o prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta, eksploatacije i prerade minerala jadarita od 13. februara 2020. godine.I više ne postoji, samim tim, poštovani građani, poništeni su svi upravni akti vezani za Rio Tinto, sve dozvole, rešenja, ugovore, nismo imali.Kraj priče

pa ste onda vi reaktivirali priču o jadaritu i eksploataciju litijuma, niko drugi nego vi i porekli ste ono što ste uradili i ono što ste rekli i nije vam to prvi put, gospodo, kada pričamo o lažima i obmanama.Ista je priča bila i nakon nesagledive tragedije, nepojmljive tragedije, tu ćemo se svi složiti, koja se desila oglednoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i kada je jasno rečeno od strane ove vlasti da će rijaliti programi biti ukinuti, pa su bili ukinuti nekoliko dana. Čim ste ocenili da možete da nastavite sa trovanjem, to ste nastavili. Dakle, to vam dođe kao druga priroda ponekad, obmana i prevara građana.Ima primera toga još puno i zato vam ljudi ne veruju i ne veruju institucijama, jer ste ih privatizovali. Obmane su i priče o automatskoj vezi između istražnih radnji i rešenja o odobrenju za eksploataciju neke rude.Ispada po vašem da su izmene i dopune zakona 2006. godine, koje odavno više nisu na snazi, a bogami do skora da svako ko dobije prava na istraživanje će sigurno bez ikakvog daljeg upliva države morati da eksploatiše, pa to jednostavno nije tačno. To jednostavno ne može biti tačno i to ste vi sami potvrdili, i vi gospođo ministarka i vi gospođo predsednice Skupštine kada ste rekli da postoji još niz dozvola koje treba da dobije određena kompanija, makar bila jedina, makar držala i monopol, da bi došlo do eksploatacije.To je rekao i pokojni Radomir Naumov 2006. godine kada je rekao tada – da „Rio Tinto“ nije ni tražio, pa nije ni mogao da dobije dozvolu za eksploataciju, a nema je ni sada. Ako je nema sada, nije mogao ni da ima tada.Da li je zakon tada, odnosno da li su izmene i dopune da li su dobro skrojene ili nisu možemo da sudimo, prosuđujemo u odnosu na ondašnji kontekst, ali nemojte da obmanjujete da to nužno vodi da „Rio Tinto“ gotovo, završio je posao. Nije tačno, niti biste vi mogli 2022. godine da donosite ove vaše odluke.Dakle, i to je obmana i pritom dozvolite mi i taj vaš manir, to sam više puta govorio u ovoj sali, da nakon više od dvanaest godina vlasti, što niko u Srbiji od 1990. godine i povratka višestranačja nije imao i nije tako dugo vladao, taj vaš manir da se stalno pozivate, da kukate na nešto što je urađeno ranije da vi eto čedni, nevini, prepušteni vadite kestenje iz vatre, kukavički je. Sitno je, gospodo. Ne priliči nikome, ja verujem čak ni vama. Prekinite sa tim. Dvanaest godina vlasti nije mali period. Svašta ste mogli da napravite, temelje za ovu državu, i ekonomske i nacionalne. Plašim se da niste ništa osim temelje korupcije.Treća stvar obmana o ekonomskom procvatu zemlje ako budemo eksploatisali jadarit. Hajde, ovako neka bude, ostaviću po strani analize gospodina Mijatovića, profesorke Popović, pa i gospodina Drakulića, koji je ipak privrednik, neka bude da je tačna informacija o prihodima koju naša zemlja treba da dobije od cele te priče o eksploataciji, jedina tačna informacija data od direktora projekata Rio Tinta, gospodina Čeda Bluita, ja se izvinjavam ako ne izgovaram pravilno njegovo ime, dotični će oprostiti. Takva je bila transkripcija u medijima.On je rekao da ćemo mi kao država prihodovati 185 miliona evra na godišnjem nivou. ostavimo po strani, rekoh, onih 17 miliona evra procena naših stručnjaka, da ostavimo i po strani informaciju Fiskalnog saveta od pre nekoliko godina da mi u ovoj zemlji gubimo 1% do 1,5% zbog korupcije i nedostatka ili te slabosti institucija, što mu dođe skoro oko milijarde evra godišnje, što je šest puta više od ovih 185 miliona evra. Ostaviću po strani, gospođo ministarka, i te priče meni deluju kao floskula, neka bude da ja grešim, o vozovima koji idu, pa ako ne uletimo u voz, propustićemo, o lancima globalnih snabdevanjima itd, itd.Dakle, uzmimo, poštovani građani, da je ta cifra Čeda Bluita tačna - 185 miliona evra godišnje za Srbiju. Gospodo, fudbalski transferi, kada jedan igrač pređe iz jednog kluba u drugi klub umeju da budu veći od te cifre, evra, 220 miliona evra za neke. Kada običan fudbaler, dobar fudbaler sigurno, ali običan fudbaler pređe iz jednog kluba u drugi evropski klub veća bude cifra obeštećenje za taj klub iz kog taj fudbaler dolazi i prelazi i sada vi nama, građanima,

Gospodo, dete od pet godina neće poverovati u tu priču, a nemojte samo o eventualnim indukovanim profitima itd. To je nešto što ne postoji.Na sve to, svi znamo da postoje rizici. Svi znamo da postoje rizici. Profesor Stevanović je pričao kada je u pitanju voda. Sam Rio Tinto u svojoj neću reći studiji, jer su oni to sami nazvali Nacrtom studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Na 2.200 strana bavili su se i pitanjem iskopavanja i postrojenja za preradu i odlaganja otpada, ali na početku kažu – nijedna izjava, niti garancija se ovde ne daje niti eksplicitno, niti implicitno u vezi sa sadržajem i da ne nabrajam, odnosno ne navodim dalje.U krajnjem slučaju, ajde da ne pričamo ko je korumpiran, ko nije, ja to zaista ne znam i voleo bih da verujem i želim da verujem da niko nije, ali kada bi hipotetički, i ovo stvarno nije moj verbalni trik, verujte mi da sam iskren kada kažem da ne verujem i da ne želim da verujem da je bilo ko. Pritom, ne mislim na vas, pričam o stručnjacima.Zarad analize kada bi hipotetički neko bio korumpiran, onda bi mogao da bude korumpiran isključivo od kompanije privatne koja se zalaže za eksploataciju, ni od koga drugog. Kada cenimo koji su stručnjaci možda više u pravu, argumentovanije i objektivnije govore o tome, pre će biti da su ovi koji smatraju da je to opasno i štetno. Drugim rečima, da je veća šteta potencijalna, nego potencijalna korist, ali neka bude i želim da verujem da su svi pošteni u svojim analizama.Sama činjenica da nemamo ni „k“ od konsenzusa u stručnoj naučnoj zajednici povodom Rio Tinta, odnosno ne ni Rio Tinta, povodom eksploatacije jadarita, dovoljno govori i treba shodno principu opreza, ako ništa drugo, da nas sve navede da se to ne radi i da se to zabrani. Ništa više, ništa manje.Za kraj, a zašto onda toliko insistirate na tome? Zašto tolika, ajde, neću reći histerija, ali takav pritisak, takav novac uložen u tu javnu komunikaciju ubeđivanja ljudi da to treba da se uradi?

Pa, verovatno bi mogla.Traže nam Kosovo, vi dajete Kosovo. Traže nam litijum, vi dajete i litijum zarad ne čak ni članstva, nego približavanja. Dakle, daće nam sve što nam traže i u nekom trenutku 2035-2040, možda i 2045. godine postanemo punopravna članica EU, a to što se međunarodni odnosi menjaju, to što ko živ, ko mrtav do tada, ne od nas, nego od te organizacije i kako će izgledati uopšte svet u tom trenutku, nikom ništa.Ajde sada da ogluvimo. Nije tu ni EU, gospodo, tu je nemačka automobilska industrija. Ne treba ovo toliko EU koliko treba Nemcima i to nije nikakva javna tajna. Pa, nije došao ne znam ko u Srbiju da promoviše to, neko, eto, preharizmatični nemački kancelar Olaf Šolc. Niko drugi nije došao. Uostalom, njihova ambasadorka Anke Kondrad je jasno rekla – ljudi, nama treba litijum, treba da iskopavamo litijum. Njihova automobilska industrija to traži, ne naša. Mi je, nažalost, nemamo

Super ako dođe, ali nije to zamajac koji može da dovede do procvata ekonomskog Srbije. Zamajac koji može je ozbiljna industrijska politika, zamajac koji može je borba sa korupcijom, zamajac koji može je ulaganje u znanje, a ne u privatne fakultete, zamajac je ulaganje u pravnu državu i pravni okvir, a ne sveopštu korupciju. To je ono što može u budućnosti da preporodi Srbiju, ništa drugo.Ja se plašim da ćete insistiranjem na ovom projektu, koji deluje da nema opravdanosti, podići tenzije u društvu.Za kraj, gospođo Brnabić, znamo se. Ne znamo se puno. Bili smo u istoj srednjoj školi. Ista smo školska generacija. Nikada niko, a kamoli ja nije pozivao na nasilje. Ako neko voli da se stvari odvijaju u institucijama, a volim argumentovanu raspravu i u medijima, gde smo zabranjeni na četiri nacionalne frekvencije, to sam ja.Imajte u vidu, nije ovo ni pretnja, uzmite ga čak i kao prijateljski savet čoveka koji dobro želi ovoj državi. Kada se sve institucije zatvore, kada ih sve blokirate, kada sve dovedete u potčinjeni položaj vašem režimu, pa nema druge nego da se borba nastavi vaninstitucionalnim putem. Prosto, to je čista mehanika. Hajde da ne dođemo dotle. Ja vam se zahvaljujem.

ovde.Završio je poštovani narodni poslanik sa tim - kada se sve institucije zatvore, mi moramo borbu da nastavimo na ulici. Koje to institucije su zatvorene?Tražili ste sednicu, dobili ste sednicu odmah. odmah. Tri dana sedimo ovde i pričamo o toj temi. A koje su to institucije zatvorene? Kada ranije, kada je u periodu bivše vlasti ikada opozicija tražila da se o nečemu raspravlja i da im je vlast odmah to dozvolila? koje institucije? Najvažnija institucija je otvorena i to otvorena da imate svo vreme ovog sveta. Dakle, vi možete pričati koliko god želite i ovo je jedina tačka na sednici dnevnog reda. I šta ćete onda?Pokazali smo građanima da su sve institucije otvorene, pokazali građanima da je najvažnija institucija otvorena, pokazali građanima ne da se plašimo ove rasprave, nego da vi imate svo vreme ovog sveta, pokazali građanima da samo o ovome možemo da razgovaramo, a čime vi odgovarate? E, svejedno što ste to pustili u parlament, svejedno što smo se dogovorili, svejedno što je najvažnija institucija otvorena, ako se nama ne sviđa šta će ta najvažnija institucija da odluči, a mi ćemo opala na ulice. I to je demokratija i to je stabilna država? Ne, to je pokazatelj da vi želite destabilizaciju Srbije, po bilo kom pitanju i po bilo kojoj temi.Konačno, počeli ste sa Kosovom i Metohijom, pa da vam odgovorim. Građani Republike Srbije takođe treba da znaju da je vama prioritet bilo ovo pitanje, jer ste vi tražili ovu sednicu 10. septembra, a tek 24. septembra se setili, i to ne svi, da tražite i sednicu po pitanju Kosova i Metohije. I konačno, poslednji put kad smo imali sednicu o Kosovu i Metohiji, upravo vi ste fizički nasrnuli na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ponovo postali heroj prištinskih medija. Hvala vam.

Hvala.Rekli ste jednu ispravnu stvar, a to je da postoji još niz dozvola koje tek treba da se izdaju. Da, i to je apsolutno tako. Znači, postoji još gomila rešenja i dozvola koja nisu još izdata. Znači, ona tek treba da se, ukoliko se svi kriterijumi ispune i ukoliko mogu institucije koje izdaju te dozvole i rešenja da stanu iza toga što im je dostavljeno i da kažu da je sve urađeno u skladu sa zakonom i da je sve urađeno u skladu i sa najstrožim evropskim pravilima, tek onda mogu da se stvore uslovi da dođe do izdavanja tih rešenja.Ali, zašto sada predlažete zabranu nečega što nije ustavno-pravno i što nije u skladu sa osnovnim načelima i samog Zakona o rudarstvu, ali ni sa našim Ustavom? Znači, mi sada pričamo hipotetički o nečemu što može da se desi, a ne mora.Zašto mora.Zašto je i šta je strateški interes Republike Srbije smo više puta objasnili, a to je, da, da imamo nove tehnologije u našoj zemlji, a to je da, da imamo proizvodnju električnih vozila u našoj zemlji. Zašto bi se mi toga odrekli? Da li bi bilo ko razuman mogao da se odrekne toga. Kada ceo svet priča o automobilnosti u narednih 30, 40 i 50 godina, upravo zbog smanjenja emisije štetnih gasova,

ali struku koja zaista je relevantna. Vi u vašem predlogu zakona citirate i dalje profesora medicine, ginekologa. Niste citirali nijednog profesora Rudarsko-geološkog fakulteta, a pričamo o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geologiji. Pa, to samo dovoljno govori o tome koliko vi slušate struku ili koliko možda nećete da čujete struku. A da svi trebamo da isto mislimo, pa ne mislim da svi treba da isto mislimo. Treba da imamo argumentovane debate da bi došli do najboljih mogućih rešenja.

Određeni pojedinci su se izjasnili, a neki pojedinci su, kao što je profesor Vuksanović, rekao da bi bilo pogubno da se zabrani ovakva ovakva eksploatacija, da bi bilo pogubno usvojiti ovakve izmene zakona, a najčešće njega citirate, ali zaboravite da citirate ovaj deo.Znači, koristite onako tendenciozno struku kad vam odgovara ili kad vam ne odgovara. Mislim da je jako bitno da upravo stvorimo uslove da možemo da čujemo bez buke struku. Ali, pozivanjem na nasilje to nećemo da uradimo, a to rade i određeni meštani, koji su najglasniji, a opet kažem, koji su imali određene koristi ili nisu od razvoja ovog projekta. Meni je zaista žao, ali to je činjenica, niko je nije demantovao.S druge strane, nije nasilje kada se blokiraju pruge, nije nasilje kada isti ti aktivisti u ovoj Skupštini se poziva na nasilje. Pa, kako onda možemo i da čujemo argumentovano neku struku? A sa druge strane, tendenciozno se nastavlja da se narod zastrašuje pričama o vodi, vazduhu, zemlji, koje nisu utemeljene, ni one, i vi to vrlo dobro znate, ali naravno, ponavljate ih da biste došli do nešto nešto malo više političkih poena.Da podsetim da je litijum strateški mineral 21. veka i da može da se poredi sa naftom i ugljem od pre 50, 60 ili 70 godina. Pa, ko bi se toga odrekao? Ko bi sa svim racionalnim, razumnim razmišljanjima o strateškom razvoju zemlje rekao ja ću unapred da se toga odreknem, a nisam još ni video dokumenta neophodna na bazi kojih tek trebam da odlučujem? Taj bi bio ili toliko površan ili toliko zlonameran ili bi bio verovatno nedovoljno strateški pametan i nedovoljno strateški razmišljajući, kao da to nisu radile i Norveška i Saudijska Arabija i UAE, gde bi danas bili? A znamo koliko su te zemlje danas razvijene i koliko su upravo uspele da se razviju zahvaljujući svojim prirodnim resursima.Benefit nije samo ekonomski. Ja sam već više puta pomenula da pričamo o čitavom lancu vrednosti između 10 i 12 milijardi evra, ali nije samo ekonomski. Benefit je i geostrateški i politički, jer mi određujemo kome ide sirovina, po kojoj ceni, pregovaramo sa investitorima. Nikakvi pregovori nisu završeni, niti su dogovoreni, niti su započeti. Znači, pričamo ne samo sa nemačkom automobilskom industrijom. I „Stelantis“ je bio na istom tom samitu, „Stelantis“ koji je vlasnik naše fabrike automobila u Kragujevcu, koji ima planove za proizvodnju električnih vozila. To su sve činjenice. I zašto bi mi unapred nešto zabranjivali i pritom bili prva i jedina zemlja na svetu i u Evropi koja je to zabranila? Ja mislim da je to sasvim razumno svakom građaninu da shvati da je to potpuno pogrešno u ovom momentu, a sve tobož na temi zaštite životne sredine, za koju se zalažu upravo oni, nažalost, koji nisu uspeli da sagrade minihidroelektrane u ovoj zemlji.

niti je to učinio zakon iz 2006. godine, niti bilo kojim potonjim izmenama i dopunama zakona ili novih zakona. Dakle, takva obaveza pravno ne postoji.Što se tiče nekakve neustavnosti, to zaista nisam hteo da komentarišem u svom izlaganju i zbog vremena. Odgovorio sam vam onog prvog dana, čak i o mišljenju Vlade. To nije, zapravo, mnogo objašnjeno. Vi ste citirali neke članove Ustava. Ja sam citirao neke druge, odnosno pročitao. Ne može ovaj Predlog zakona biti neustavan, niti je to.Što to.Što se tiče profita, rekoste, i samo ću na tome da završim, odgovor vama, naša fabrika u Kragujevcu, pa nije naša nažalost. To su vlasništvo… Ne, ne. To nije vlasništvo države Srbije. To su jedni, drugi, treći, kao što će kompanija biti privatna, a koja će eksploatisati jadarit, pa ćemo ići na neku drugu stranu, pa će doći neki proizvođač itd, itd i plaćaće oni porez i neko će zaposlenje da se poveća, ali dividende ne idu državi Srbiji.Neko je pomenuo juče, prekjuče, opet mislim da je gospodin Starčević, kao prošli put kada smo raspravljali, EPS. Vi me ispravite, ako to niste bili vi. Da, i EPS zagađuje. Da, EPS zagađuje, ali EPS je naš i sve ide nama, pa ako ne profitira puno, bar imamo jeftinu struju. Znamo zašto to radimo. Tako da u te lance vrednosti i snabdevanja, globalne, ne bih ulazio sada. To je sve više nego maglovito. Neka ostane na ovih 185 miliona, a i pitanje je da li su realni.Što se tiče vas, gospođo predsednice, pa nije baš da nisu zatvorene institucije. Mi smo zemlja gde se ruši bez dozvole Savamala, gde se gradi bez dozvole objekat na Pančićevom vrhu, gde nedostaju dva minuta, ali ne nedostaju za predsednika. Predsednik može da vidi dva minuta sa naplatne rampe, niko drugi ne može, pa čak ni sud.

možda da učimo iz najboljih primera ove države čije i vi državljanstvo imate. Oni kako im neko izađe da protestvuje, evo i Greta Tunberg, jednu raskrsnicu zatvori, odmah u zatvor, nema ni suđenja, ni ničega. Možda vladavina prava da proradi u tom smislu i kod nas.Izgovorili ste ponovo jednu neistinu, a to je da ne postoji nikakva obaveza. Postoji i te kako. Opet oni ljudi koji vas percipiraju kao kredibilnog i ozbiljnog čoveka, još uvek, uvek, će danas saznati da to niste, da ste i vi jedan politikant, jer 2006. godine kada se menjao zakon, ja ću ponovo citirati ministra iz te stranke, a to je „u konkretnom slučaju ukidanje članova 14. i 15. zakona dakle, pravo eksploatacije stiče isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja bez raspisivanja tendera i bez prava na naknadu uloženih sredstava“. Dakle, potpuno načelo kontinuiteta između istraživanja i eksploatacije. Niko drugo čak ne može ni da se prijavi od 2006. godine. To ste uradili vi, a takođe mi je zanimljivo da niste objasnili – kako ste vi to promenili vaše mišljenje, kako je to tada bio strateški projekat za Republiku Srbiju, kako je bilo važno da date ne jednu dozvolu za istraživanje, nego dozvola za istraživanje i da svaki put proširite opseg istraživanja i da toj firmi garantujete od 2006. godine da samo oni i niko drugi ne može da se prijavi za eksploataciju? Sada mi štitimo interese Republike Srbije, pa smo rekli – možete, ako pokažete da to može da se uradi u najboljem skladu sa životnom sredinom. To smo uradili mi. To niste uradili vi. Hvala vam.

Hvala, predsedavajuća.Opet smo imali priliku da vidimo tu manipulaciju prema građanima Srbije koji nas pomno slušaju, opet priča kako nisu data istraživačka prava Rio Tintu izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima iz 2006. godine. Opet manipulacija da nisu data istraživačka prava Rio Tintu izmenama i dopunama zakona iz 2011. godine. Opet prenebregavanje činjenice da su u strateškim dokumentima eksplicitno navodili kompaniju Rio Tinto i to sve, naravno, od čoveka koji je učestvovao u svim tim događajima od 2006. godine, stvar koja je mene ovde sada iznenadila, jer sam smatrao da je gospodin predsednik jedne konzervativne stranke, on kaže, nažalost, nije naša kompanija, upravo smo privatizaciju pokrenuli tih godina kada je ta partija vodila državu i upravo smo tada okrenuli čitav sistem razmišljanja u našoj državi i krenuli smo ka privatnoj inicijativi, ka privatizaciji svih društvenih preduzeća i jednostavno sada opet vidimo tu neku nekonzistentnost u politici koju ovde izlažu.Kada neko priča o korupciji, zaista ne mislim na konkretnog gospodina, za njega znam da nema veze sa tim, ali prosto mislim da to nije tema za dotičnu političku opciju. Hvala. Hvala.Kolega Jovanoviću, stojite u sistemu, a replicirate kolegi Životi direktno ili imamo neku drugu situaciju, želite li reč? Po osnovu replike,

da se dođe do dogovora između gospođe ministarke i predsednice Narodne skupštine, jer su rekle dve suprotne stvari. Dakle, ja sam čak i u svom govoru rekao – sve i da ta privatna kompanija ima monopol nad zahtevom za aplikaciju za eksploataciju, opet država, i to je suština, država nije dužna da da odobrenje za eksploataciju i nema tog pravnog akta koje na to obavezuje. Možemo da se složimo da samo ovi mogu da se jave. Ništa tu, u krajnjem slučaju, nije sporno. Da li tako treba ili ne treba, to je neko drugo pitanje.Ponavljam i da tu ne bi bilo zabune, a vi se nekako stalno za to hvatate i želite da to prodate građanima – država nema obavezu da odobri eksploataciju jer, kao što je rečeno, mora još niz uslova da se ispuni,

Pokušaću vrlo kratko, jer ovo zaista prelazi u besmisao, a posebno zato što znam da znaju da govore neistinu, pa je zaista degutantno.Dakle, da vam kažem, nema, i možda može da se brani država i mi ćemo je braniti, ali pod uslovom da studija o proceni uticaja na životnu sredinu pokaže da ima devastirajući efekat po životnu sredinu, ali ono što vi kažete građanima Republike Srbije je – mi nećemo dozvoliti studiju o proceni uticaja, i to je najveći problem. Da, i vi, zato što ste pozvali na vaninstitucionalnu borbu, na barikade, maltretiranje građana pre nego što se uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, a koja može da se uradi najranije u naredne dve godine i šta je onda hitno? Šta je onda problem? Što onda zabranjujemo sada? O tome se radi. O toj prevari O toj prevari građana Republike Srbije se radi.Konačno, da vam kažem, da usvojimo ovaj Predlog zakona, kojim vi bez te studije zabranjujete, odnosno oduzimate pravo investitoru, a koji ste im, niko drugi do vas, do vas, svih vas, nekih i lično, dali pre 20 godina, dali ste neko pravo pre 20 godina, istražno pravo, promenili zakon, rekli da ti koji imaju istražno pravo mogu da rade eksploataciju, jedini mogu, usvojili strategiju i rekli da je taj projekat projekat od strateškog značaja, uneli ih imenom i prezimenom u tu strategiju i 20 godina kasnije ti isti koji su sve to uradili su se odjednom predomislili i rekli - ukinite istražno pravo. pravo. Izvinite, u kojoj to zemlji te sve kompanije neće tražiti nadoknadu troškova?Zamislite da ste dali pravo da neko gradi zgradu pre 20 godina i taj zgradu gradi, gradi, uloži evro, po evro i posle 20 godina mu kažete - znate šta, u stvari promenio sam mišljenje, ne možete da gradite zgradu, ruši sve što si pravo. I on će da kaže šta? Neće da traži odštetu? Ljudi, nemojte da se igramo i nemojte da se igrate sa novcem građana. Hvala.

kao što država može da ne da. Nije ovde pitanje da je nekome dao dozvolu za gradnju, pa su oni izgradili zgradu, pa smo mi oduzeli dozvolu. Nikada nisu dobili dozvolu, niti odobrenje za eksploataciju. Nikada nisu dobili, pa da im se sada nešto otima što su dobili.Dobili su pravo na istraživanje i, ako hoćete, pravo da jedini apliciraju za eksploataciju. To što jedini mogu, vraćamo se, sami ste rekli, mogu. To ne znači da nužno treba da dobiju, pobogu ljudi. Pa može hiljadu i jedna stvar da se desi između istraživanja i eksploatacije, hiljadu i jedna stvar. To logički ne može biti povezano kao imperativ.

građanima.Jedini način da eventualno ne dobiju, pošto samo oni zahvaljujući vama, samo oni mogu da se prijave za eksploataciju, to pravo više ni država Srbija od 2006. godine ne može za sebe da uzme, zahvaljujući vama i vašoj pametnoj i iznad svega odgovornoj politici, ali nema veze.Jedini oni imaju pravo da se prijave. Jedini način da ne dobiju to je da Studija o proceni uticaja na životnu sredinu kaže da će taj projekat imati štetne posledice po životnu sredinu.Moje pitanje ponovo svima vama iz opozicije je - zašto ne date da se uradi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, već gurate pare u džepove Rio Tinta, time što ih terate iz Srbije pre te Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a znajući da su u međuvremenu kupili svu zemlju?Moje pitanje je da li ste vi i dalje lobisti Rio Tinta? Da li vi pokušavate sada da ih oterate, pre Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, da onda oni arbitražom naplate milijarde od Srbije, zato što nemamo osnov da ih oteramo, pre te Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a koja može biti završena za dve godine, pa da onda kada vi dođete na vlast, s obzirom na to da, pod jedan, jedino i dalje oni imaju pravo za za eksploataciju, pod dva, jedino da mogu oni, pošto su oni vlasnici zemlje na tu arbitražu i milijarde koje će uzeti od ove zemlje i naših građana, a vi onda date i pravo na eksploataciju pa se ponovo, kao između 2001. i 2012. godine, istalite sa njima, oni milijarde, vi po stotinu miliona, a koga briga za državni interes i pare građana Republike Srbije. Hvala. Hvala.Poštovane kolege, sada određujem pauzu. Sa radom nastavljamo u 15.50 časova.